Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku dnevnoga reda – - Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi s javnim priznanjem ministra unutarnjih poslova g. Ivice Kirina o tome da je do saznanja o tome kako su pojedini sadržaji dospjeli na Internetske portale došao praćenjem traga servera, te njegovim prijetnjama upućenim članovima SDP-a

Damir (IDS)** Gospodine predsjedniče, za razliku od predsjednice kluba SDP-a mi tražimo da nas pustite na spavanje Nema odmora dok traje obnova. 10 minuta stanka.